počinjemo sa današnjim radom sjednice. S obzirom da su stvoreni uvjeti za neke točke dnevnog reda koje su jučer preskočene, zbog toga što odbori nisu uspjeli odraditi svoj posao, vraćamo se na točku 5. pročišćenog dnevnog reda. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E., br. 17;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 Rasprava je provedena u tri odbora. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije. Od toga ste dva izvješća već primili, a Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo primiti ćete za za koju minutu, Izvješće je gotovo i biti će vam podijeljeno na klupe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti. Izvolite. Gospođa Vera Babić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. **Babić, Vera** Hvala gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. U nekoliko rečenica dopustite mi podsjetiti vas na ono što je najbitnije u Prijedlogu novela Zakona o mirovinskom osiguranju. Budući da je riječ o usklađivanju zakonodavstva podsjećam vas da je u pregovaračkom poglavlju 19. socijalna politika i zapošljavanje određeno mjerilo za otvaranje pregovora, to mjerilo se sastoji u donošenju akcijskog plana, u kojem je, su objedinjene aktivnosti na konačnom ili preuzimanju preostalog dijela pravne stečevine koji još nije unijet u naše zakonodavstvo jednako kao i dio koji se odnosi na jačanje institucionalnih kapaciteta. I akcijski plan je Vlada donijela u kolovozu prošle godine, sa točnim rokovima zakonodavnih aktivnosti i nekih drugih aktivnosti koje sada u ovom momentu se ne tiču ovih novela. ono što je bitno, prema rokovima iz akcijskog plana upravo je i novela Mirovinskog zakona kojim se konačno preuzima pravna stečevina, dakle, u potpunosti preuzima pravna stečevina vezana na sustav generacijske solidarnosti. Riječ je o direktivi koja se tiče Okvirnog sporazuma o radu sa skraćenim radnim vremenom. I riječ je o tome da se omogućava pristup pravima, jednak pristup pravima, jednak pristup pravima osobama koje rade u skraćenom radnom vremenu, kao i osobama koje rade u punom radnom vremenu. To je na tragu činjenice da se u svijetu rada puno toga mijenja, da oblici rada postaju fleksibilni, ali i s druge strane se zahtjeva i jačanje socijalne sigurnosti onih osoba koje rade u takvim oblicima rada. I upravo je, dakle, ispunjavanje, unošenje u naše zakonodavstvo rješenje iz ovog dijela pravne stečevine na tragu osiguranja veće socijalne sigurnosti onih osoba koje rade u fleksibilnim oblicima Mi smo već dio ove direktive preuzeli prijašnjim novelama Zakona o mirovinskom osiguranju kada je riječ o starosnoj mirovini. Međutim, ovdje sada konačno preuzimamo jednaka rješenja za pristup pravima i za druge institute mirovinskog sustava dakle, prijevremene mirovine, invalidske mirovine i svih drugih instituta. Iskoristili smo dakle, i ovu novelu priliku za novelu zakona, da ispravimo i dio koji se tiče uočene pojave, ne ustavnosti u sustavu mirovinskog osiguranja kada je riječ o osobama koje žive u izvanbračnoj zajednici i njihovo pravo na obiteljsku mirovinu kada se za to steknu uvjeti. Prema tome, evo to je još jedan od bitnih, od bitnih, bitnih elemenata ove novele zakona. Upoznata sam sa amandmanima koje je na ovaj Konačni prijedlog podnio Odbor za zakonodavstvo i u ime predlagatelja mogu kazati da u potpunosti prihvaćamo oba dva amandmana Odbora za zakonodavstvo. Hvala gospođo potpredsjednice. Hvala lijepa gospođi Veri Babić. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Ne. Odbor za zakonodavstvo? Ne. Ne. Odbor za europske integracije? Ništa, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Prvi prijavljeni je u ime Kluba HNS-a, gospodin Dragutin Lesar.

europskih zakonodavstvom smo neke stvari propustili. Ja želim vjerovati da su ovo posljednje izmjene i dopune ovoga Zakona koje će morati nositi oznaku prijedlog zakona, Europa, i da nam se neće dešavati da svaki zakon kojega prvi put usvojimo kao europski dolazi barem tri puta na popravak. Drugo što želim istaknuti, ako sam dobro izbrojao, matični zakon donesen 1998. i do sada je imao 9 izmjena i dopuna. Ovo su 10-te izmjene i dopune ovoga Zakona, a da u međuvremenu nije objavljen pročišćeni tekst Zakona. Prilikom prošlih Izmjena i dopuna ako se ne varam čak je u Zakonu, u Izmjenama Zakona bilo upisano da Odbor za zakonodavstvo mora objaviti pročišćeni tekst što nije učinjeno. Ja želim vjerovati da će novi predsjednik Odbora kolega Tomljanović, prihvatiti naš prijedlog zaključaka koje smo ponudili uz ovaj Zakon, i nakon ove 10-te izmjene objaviti pročiščeni tekst, čime će, vjerujte mi jako olakšati postupanje onih koji moraju poštivati zakon, a kao pomoć ću kolegi Tomljanoviću predati pročišćeni tekst, ne službenu varijantu prije ove Izmjene i dopune kako bi im olakšao u Odboru taj posao. Ja želim vjerovati da je on korektno napravljen. To će biti naš doprinos pomoći Odboru za zakonodavstvo. Kada govorim o tome, dakako da je strašno bitno da Zakon, jer njima utvrđujemo, po meni izuzetno značajna prava osiguranika u mirovinskom zavodu. Dakle da osim onih koji su zaposleni i koji moraju poštivati zakon, svoja prava znaju i osiguranici. Radi se o ljudima ne mladim koji se pripremaju za odlazak u mirovinu i upravo česte promjene zakona, a i komplicirani postupak za ostvarivanje prava izračuna i priprema ljudi za odlučivanje kada će otići u mirovinu, značajno je u provedbi zakona. Ja vjerujem da ćete se sa mnom složiti da mi nismo ovdje samo zato da donosimo zakone nego da građanima Republike Hrvatske pomažemo da ih razumiju, da ih znaju i da im olakšavamo poznavanje svojih prava iz tih zakona i na taj način utječemo ili barem pokušavamo utjecati na to da je kasnije što manje žalbi, što manje sporova i što manje čekanja na rješenja prilikom odlaska u mirovinu čime ćemo s druge strane i rasteretiti ljude koji rade na tom poslu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Zbog toga smo dali još jedan prijedlog zaključaka uz ovaj zakon u kojem najkraćem Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje želimo obvezati da izda svojevrsni vodič o načinu ostvarivanja prava prilikom odlaska u mirovinu, dakle ne onih koji već jesu u mirovini jer je tu broj informacija značajno veliki, međutim onim zaposlenim ljudima koji se pripremaju za odlazak u mirovinu po nama nema dovoljno kvalitetnih informacija, nema vođenja kroz taj postupak i zbog toga često dolazimo u situaciju da nam se ljudi obraćaju nezadovoljni pogreškama koje su i sami doprinijeli. Ja želim vjerovati da će državna tajnica prihvatiti i taj prijedlog to tim više što sam provjeravajući web stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje našao dosta zgodnih vodiča za različite kategorije onih koji žele ostvariti pravo, ali s obzirom da se radi o populaciji koja sigurno nije dnevno na internetu, a i pitanje je koliko njih se služi internetom, mislim da bi bilo izuzetno korisno da ovakav vodič Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje štampa u brošu ili separatno i da posredstvom područnih ureda bude dostupan ljudima koji se pripremaju za odlazak u mirovinu. A sve u cilju ali samo toga da zaista građani znaju svoja prava, a taj elemenat poznavanja svojih prava i način njihovog ima i značajne komponente u antikorupcijskoj borbi ili sprječavanju od toga da građani budu ovisni samo o državnoj upravi. Vjerojatno da smo to i ranije radili bi imali manje slučajeva kao što je jedan ispred mene, star nepuna dva mjeseca, kada je gospodin Milivoj iz Rijeke podnio zahtjev za odlazak u mirovinu i kao savjestan osiguranik priložio i dokumente o tome da je bio sudionik Domovinskog rata. Dobio je rješenje o mirovini, ali mu nešto u obračunu nije štimalo, zaboravio ili neuk nije napisao prigovor nego upit Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje gdje su mu kasnije potvrdili da je podnošenjem zahtjeva za odlazak u mirovinu i prilažući dokumentaciju kao sudionik Domovinskog rata ima sada mirovinu manju za 350 kuna nego da to nije napravio. Naime, izračunatu osnovicu prava na mirovinu dodano mu je onih 10% koje je ostvario pravo kao sudionik Domovinskog rata, ali je time izgubio pravo na onaj dodatak od 25,9% koje bi ostvario po posebnom zakonu tako da mu je već na startu mirovina manja za 15,9% i da nije iskoristio to braniteljsko pravo danas bi imao veću mirovinu. Na žalost zbog propuštenog roka žalbe, ne znam da li je moguća revizija postupka i da taj osiguranik i građanin ostvari pravo na mirovinu koju bi imao da je znao što je za njega povoljnije u datom trenutku. Što pak se samog zakona tiče, podržat ćemo s obzirom na to da se i u naš zakonodavni sustav uvrštavaju i oni radnici koji su radili s nepunim radnim vremenom, ali ponovno pitam zašto iz obrazloženja zakona znamo da je ovo usklađivanje sa okvirnim sporazumom kojega su potpisale europska konfederacija industrijskih sindikata i europska konfederacija industrijskih poslodavaca i europska konfederacija sindikata, a ne znamo i ništa ne piše o tome da li je ovaj prijedlog zakona bio predmet razmatranja našeg Gospodarsko-socijalnog vijeća, da li su ga oni podržali ili imali kakve primjedbe. I konstantno nam dolaze prijedlozi zakona koji bi trebali biti predmet rasprave na Gospodarsko-socijalnom vijeću i uvijek uporno Vlada odbija ili izbjegava u obrazloženje zakona staviti barem dvije rečenice o tome. Želim vjerovati da doista će se konačno prihvatiti postupanje u takvim slučajevima i da će predlagatelj zakona saborskim zastupnicima dati i tu izuzetno bitnu informaciju posebice kada se radi o zakonima koji nose oznaku P.Z.E. Podržati ćemo dakle ove izmjene i dopune zakona uz ove zamjerke i molbu doista, da prihvatite oba prijedloga naših zaključaka, oba su u funkciji lakšeg snalaženja onih koji u državnoj upravi, odnosno koji u mirovinskom zavodu provode zakon, ali i informiranja građana o njihovim pravima i načinu ostvarenja. Hvala lijepa. Hvala lijepa zastupniku Lesaru. Riječ u ime Kluba zastupnika SDP-a, ima zastupnik Davorko Vidović. Hvala jednom riječju ovaj zakon nazvao zakonom konačnog priznanja, priznanja stvarnosti u kojoj živimo. Iako se radi o svega par članaka koji reguliraju jedno toliko važno područje kao što je područje socijalne sigurnosti ljudi, evidentno je da u obje ove izmjene se zapravo radikalno intervenira u naše shvaćanje dvaju temeljnih instituta iz dviju slika koje su perzistirale, postojale i obilježile recimo 20. stoljeće i to ne samo u Hrvatskoj nego rekao bih cijeli ovaj srednjeeuropski ili europski i kulturni, civilizacijski krug. Koje su to dvije promjene? Prvo shvaćanje obitelji i braka. Dakle, institucija koja je po mnogočemu bila tradicionalni bastion i sama po sebi bila neupitna. Definitivno mi priznajemo da doživljava svoju radikalnu preobrazbu, da postoji u stvarnosti jedan drugačiji, drugačiji jedan, da se pred našim očima preoblikuje zapravo jedan drugačiji svijet i da činjenica da imamo veliki broj ljudi koji danas žive izvan braka, onako su kako je to bilo shvaćeno ili kako je to bilo prihvaćano u tradicionalnim društvima, postaje i naša činjenica. Ja vas neću ovdje zamarat niti brojkama, niti statističkim podacima, niti za Hrvatsku, niti za europske zemlje. Ali evo, u nekim europskim zemljama primjerice u Norveškoj ili Švedskoj i Danskoj mislim, da se sada već više djece rađa u izvanbračnim zajednicama nego u bračnim zajednicama. Ova činjenica i naputak koji smo dobili od Vijeća Europe je definitivno priznata u ovom zakonu i to je ono što svakako valja podržat. Jedno su naše slike, jedno su naše percepcije a jedno je život koji ima svoj tijek i koji se neumitno mijenja. Dakle, druga važna dimenzija pored obitelji, braka, bračnih odnosa i svega onoga što se u tom području događa, a čime se zapravo u Hrvatskoj vrlo malo ljudi i bavi i o čemu mi vrlo malo razgovaramo, a kada biste upitali građane Hrvatske što im je na prvom mjestu onda ćete kod velikog broja ljudi ili koja im je najveća vrijednost, onda će staviti obitelj. Ali zanimljivo je koliko malo razgovaramo zapravo o tim najvažnijim stvarima za svakoga čovjeka pojedinačno. Ali da ne elaboriram dalje. Idem na ovu drugu važnu sferu. Osim obiteljskog života radni život je ono područje u kojemu su zapravo ljudi najviše prisutni prisutni ako se gleda distribucija njihovog vremena, njihovih postignuća, društvenih, socijalnog napredovanja itd. Svijet rada doživljava tako drastične promjene da neki teoretičari u svijetu govore zapravo kraju rada. Rad kakav smo poznavali u industrijskom društvu, u industrijsko doba, koji je započinjao trenutkom završetka školovanja i zapošljavanja u nekakvoj tvrtci u kojoj ste mogli predvidjet svoju karijeru, napredovanje i dočekati penziju, po mogućnosti u toj istoj tvrtci je definitivno iza nas. Toga vremena više nema. Možemo bit nostalgični koliko god hoćemo. Što je nestalo s tim vremenom? S tim vremenom je nestala sigurnost. Rad postaje sve više takozvani prekarni, nesigurni, neizvjesni rad. Rad koji je izvor svih socijalnih prava po konceptu kojeg je još uspostavio Bismarck sredinom 19., ili nešto, u drugoj polovici 19. stoljeća i svi sustavi socijalne sigurnosti koji na tome počivaju, taj sustav je definitivno sada u velikom problemu. I ono što se nazivalo socijalnom državom u staroj Europi definitivno više ne može dati odgovore na rastuće izazove s kakvima se mi susrećemo i u ovom zakonu. Zašto ja ovo sve skupa govorim? Govorim zato prvo, da bih rekao da nema niti stara Europa odgovore na ta pitanja. Nema odgovora. Ne zna se zapravo kako će se socijalni sustavi i sustavi socijalne sigurnosti razvijati u budućnosti, nema konačnog i definitivnog rješenja jer ako rad prestaje biti izvor socijalne sigurnosti odnosno ako se socijalna prava koja generiraju iz rada što je bilo temeljno načelo socijalnih politika i socijalnih država ako se dovodi u pitanje, onda je doista izvjesnost socijalne skrbi ljudi u budućnosti vrlo upitna. Europa se tim bavi, ali Hrvatska se tim ne bavi. Kolega Lesar spomenu, deseta izmjena zakona, ma bit će ih još, ma bit će ih još. Zato što doista reagiramo ne samo u ovom području kao vatrogasci i nije nam bilo potrebno da nam Europa skrene pozornost ili Ustavni sud na neke od ovih odredbi, mogli smo to riješiti bez toga, jer smo znali i prije pet, šest godina, ovdje je gospođa državna tajnica da ćemo ove promjene morati napravit, mogli smo to učiniti i ranije, ali nije to sad, nije to bitno. Bitno je da mi u Hrvatskoj Državi nemamo niti jedno nadležno tijelo, niti jednu nadležnu instituciju koja bi se sustavno bavila ovim pitanjima pa i budućnosti socijalne sigurnosti. U Ministarstvu rada, poduzetništva i gospodarstva ili ne znam kako se zove, ne mislim nikoga uvrijediti, postoji skupina od nekoliko ljudi, ja ne znam koliko uprava zaradi, mirovinsko osiguranje zapošljava ljudi, imamo mirovinski zavod koji se bavi provedbom. Nitko sustavno ne izučava posljedice onoga što se događa objektivno i što se događa primjenom pojedinih zakona ili promjena zakona. Niti bilo tko anticipira ono što nas čeka u budućnosti. Mi nemamo niti znanstveni institut koji bi se tim pitanjima bavio. Institut za rad. Mi imamo nekolicinu profesora na Pravnom fakultetu koji izučavaju ova pitanja ali to je daleko premalo za važnost ovih pitanja kojima bismo se mi u Hrvatskoj trebali baviti. Mirovinski sustav je sustav koji apsorbira trećinu budžeta ove zemlje. 12, 13% ili nešto manje sada BDP-a. Ne brinuti se o tome kako s tolikim novcem osiguravamo toliko malo socijalnog blagostanja za one koji primaju je zaista guranje glave, nojevsko guranje glave u pijesak. Mi se mirovinskim sustavom moramo pozabaviti na jedan ozbiljniji način od onoga kakav smo demonstrirali ovdje da se pojedinačnim davanjima davanjima pojedinim skupinama koje su glasne nešto nadomješta i kupuje njihova politička naklonost. To je preozbiljno pitanje da bi se smjelo njemu pristupiti na takav način. Ako taj prekarni nesigurni rad u ovom konkretnom slučaju za ljude koji rade u atipičnim oblicima zaposlenja, znači koji rade na pola radnog vremena, na trećinu, kod dva poslodavca, kod tri poslodavca, mi smo to sve uveli. Ima pravo ostvarivati i prije pet, šest godina. Ima pravo na osiguranje te nekakve svoje buduće mirovine. Postavlja se pitanje kolike će te mirovine biti. Izrijekom se ovdje kaže da visina te mirovine će ovisiti o dužini uplata i visini uplata. Ako netko radi dva sata dnevno a ne osam onda će njegova mirovina jer će i uplate biti toliko manje biti četiri puta niža od onoga tko je radio u punom radnom vremenu. Što to znači? Svi će oni biti daleko ispod najniže mirovine koja je zajamčena zakonom. Tko će nadoknaditi taj jaz između te njihove tako zarađene mirovine i ovoga? I ove najniže mirovine. Sada već oko od novih umirovljenika 200 tisuća polovina, 200 tisuća umirovljenika prima dakle najnižu mirovinu. Njima država mora dodavati jer primaju manje po onome što su zaradili. Što će se događati? Da li anticipiramo mi takvu jednu situaciju? Što će biti sa tom daljnjom fiskalizacijom mirovinskog sustava? Hoće li on izdržati, hoće li biti prenapregnut? Zašto nismo iskoristili zadnje četiri godine a ni sad ne vidim da se o tome govori pa da se povećaju izdvajanju za drugi stup. Mi sad već znademo da će generacija ljudi koji rade u Hrvatskoj imaju manje od 50 godina biti pravi sirotani jer niti će imati mirovine iz prvog niti će imati mirovinu iz drugog stupa koja bi im jamčila iole pristojniji život. Postoje izračuni ako za 2% ili 3% povećamo izdvajanja u drugom mirovinskom stupu da bi te mirovine mogle onda biti koliko toliko pristojne, negdje iznad 3,5 do 4 tisuće kuna. Daleko je to od pravne pristojnosti ali u odnosu na ovo što sad imamo. Što se događa? Pa nama već pet godina mirovine realno padaju, padaju u odnosu na plaće. Mi o tome razgovaramo valjda uoči izbora, možda je sada pravi trenutak da se ozbiljnije zamislimo i shvatite ovo kao svojevrsni pledoaje, kao zahtjev ovoga parlamenta da se uozbilji, priča o mirovinskom sustavu, o sigurnosti ljudi. To su naši građani. zbrinuli smo se mi ovdje koji sjedimo i osigurali smo svoju koliko toliko pristojnu starost, imamo sigurnost. Nemamo pravo ne misliti o toj socijalnoj sigurnosti ljudi koji su nas izabrali ovdje. Kaže netko da smo država na Praksitenima, Apaurinima. Jesmo, ali je to posljedica ne kao što se obično misli posljedica ratnih stresova, to je posljedica te egzistencijalne nesigurnosti u kojoj ljudi u ovoj zemlji danas žive. I to je stvar kojom se politika mora suočavati. To jest naša briga. To jest eminentno prostor našeg političkog interesa. Sve drugo nije toliko ozbiljno kao što su ozbiljna ova pitanja rješavanja temeljnih životnih problema ljudi i građana u ovoj zemlji. Podržat ćemo naravno ove promjene, ove izmjene. Mislimo da su one na tragu upravo priznavanja realnosti koja se pred našim očima radikalno mijenja. I još jednom pozivam na ozbiljnost u analiziranju, praćenju tih promjena i davanju adekvatnih odgovora koji će biti na korist naših sugrađana. Hvala. Hvala lijepo zastupniku Vidoviću. Riječ ima u ime kluba HDZ-a zastupnik Boris Kunst. Poštovana potpredsjednice, kolege zastupnici. Iako mi je bilo zanimljivo slušati današnju raspravu kolege zastupnika Vidovića danas kao zastupnika obzirom na ono vrijeme dok je bio ministar rada i socijalne skrbi. No, vratit ću se na ovu temu. Moram reći da predloženim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ostvarit će se ovdje dva cilja. Prvi cilj je usklađivanje našeg socijalnog zakonodavstva sa direktivom Vijeća Europske zajednice koja uređuje rad u skraćenom radnom vremenu. I drugi cilj je realizacija odluke Ustavnog suda u dijelu zakonskog izjednačavanja prava na obiteljsku mirovinu za bračnu i izvanbračnu zajednicu. Usklađivanje Zakona o mirovinskom osiguranju sa Direktivom Europske unije broj 97/81 i Okvirnim sporazumom o radu sa skraćenim radnim vremenom točno je naša obaveza u postupku usklađivanja zakonodavstva s pravnim okvirima Europske unije. Podsjećam da prije donošenja predpristupnog programa Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji Europska komisija dala je određene preporuke koje se odnose na socijalno osiguranje u Hrvatskoj. Jedna od tih preporuka realizirana je izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju tako da u pogledu ostvarivanja prava na mirovinu za razdoblje rada sa nepunim radnim vremenom izjednačava se sa punim radnim vremenom. U Hrvatskoj je puno radno vrijeme određeno, vjerujem da to svi znademo, u 40-satnom trajanju radnog tjedna a rad u skraćenom radnom vremenu kako ga kod nas još zovemo nepunom radnom radnom vremenu je zastupljen sa svega 8,7%. U toj brojci su i radnici koji rade nepuno radno vrijeme ali i radnici koji rade skraćeno zbog korištenja nekog drugog socijalnog prava. Na primjer, rad u skraćenom radnom vremenu zbog njege djeteta sa poteškoćama u razvoju. U većini europskih država je puno veći postotak radnika koji rade u skraćenom radnom vremenu zbog potreba tržišta rada bilo radi usklađivanja svojih obiteljskih i radnih obveza, tako na primjer u Austriji gotovo 22% zaposlenih radi manje od punog radnog vremena, odnosno punog tjednog fonda. U Irskoj 17%, u Italiji 13%, no, najviše zaposlenih u nepunom radnom vremenu je u Nizozemskoj čak 45%. U svim državama je relativno više žena koje rade skraćeno nego muškaraca. Prevladava stajalište da je veće učešće rada sa nepunim radnim vremenom jedan od načina smanjivanja i stope nezaposlenosti. Hrvatsko zakonodavstvo do sada nije bilo poticajno za osobe koje rade sa nepunim radnim vremenom, štoviše, može se tvrditi o socijalno ugroženoj radnoj populaciji u kojoj je u Hrvatskoj više žena nego muškaraca. Izmjenama upravo ovog Mirovinskog zakona njima se omogućava da im se godine rada, prevedene u radu sa nepunim radnim vremenom pri određivanju prava na mirovinu računaju kao kalendarsko razdoblje provedeno u radnom odnosu neovisno o tome koliko sati tjedno rade. Naravno, i dalje se zadržava model određivanja visine mirovina na principu uzajamnosti između plaćenih doprinosa o kojima ovisi i visina mirovine. Zbog toga, ovo povećano pravo, relativno malog broja osiguranika neće sigurno ugroziti financijsku održivost mirovinskog fonda osobama koje rade skraćeno omogućiti će da se steknu prava na privremenu, invalidsku ili obiteljsku mirovinu, pod jednakim uvjetima kao i ostali osiguranici. Prema dosadašnjim propisima, to objektivno nije bilo moguće, jer na primjer ženi koja radi sa polovinom radnog vremena treba 60 godina takvog rada da bi ostvarila 30 godina mirovinskog staža i stekla uvjete za prijevremenu mirovinu. Iako možda ima traženu starosnu dob, ona u takvim uvjetima nije mogla koristiti prijevremenu već je morala čekati starosnu mirovinu. koje su predložene 30 godina rada sa nepunim radnim vremenom, računalo bi se kao 30 godina provedenih u osiguranju i osoba bi mogla ostvariti pravo na prijevremenu mirovinu. Najkraće ovaj propis znači praktičnu primjenu načela da socijalna prava budu pod jednakim uvjetima dostupna svim građanima u Republici Hrvatskoj. Propis kojim se to uređuje, ne donosimo zbog Europske unije, nego prije svega zato što je i to naš interes. Drugo pitanje, koje se uređuje Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju je omogućavanje udovicama i udovcima koji su s pokojnikom, bilo korisnikom mirovine ili osiguranikom živjeli u izvanbračnoj zajednici. Ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu. Ustavni sud Republike Hrvatske je zauzeo stajalište da dosadašnje odredbe Mirovinskog zakona koje su to zabranjivale nisu u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Osim usklađivanja sa odlukom najvišeg sudbenog tijela predložena izmjena je priznavanje životne stvarnosti koja nas okružuje i koju propisi socijalnog zakonodavstva moraju uvažavati. Objektivno postojanje izvanbračnih zajednica je naša stvarnost. Dakako u zakonskom tekstu su ugrađene odredbe koje uređuju način dokazivanja, postojanja izvanbračne zajednice, postupak ostvarivanja ali i gubitak prava na obiteljsku mirovinu izvanbračnih supružnika. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ocjenjuje da su predložene Izmjene zakona o mirovinskom osiguranju jedan korak više na putu povećanja socijalnih prava građana i jedan korak bliže ka usklađivanju tih prava sa preporukama Europske komisije. Stoga predlažemo da Sabor usvoji predloženi zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. **Antunović, Hvala lijepo zastupniku Kunstvu. Idemo sa, ispravak netočnog navoda, zastupnik Mario Habek. da ne donose ovaj Zakon zbog toga što EU, odnosno Europska unija to traži, nego zato što je to vaš interes. Da je to vaš interes onda bi to vi uradili u prošlom mandatu, a ne donijeli onakav Zakon za umirovljenike koji je većinu umirovljenika doveo u jako nezavidnu situaciju. Tako da ispravljam vaš navod, to nije bio vaš interes nego je to zbog Hvala lijepo. Zamoliti ću zastupnike da na vrijeme prijavljuju ispravke netočnog navoda ili moguće replike da ne bi došlo do nekih nesporazuma. Krećemo sa pojedinačnom raspravom. Prvi je na redu zastupnik Milivoj Škvorc. kolegice i kolege. Mirovinski sustav svakako je jedan od temeljnih sustava koji jamči socijalnu sigurnost građana u Republici Hrvatskoj. Nije naravno jedini. Ali uz mnogo bitna životna pitanja, jedno od možda najvažnijih jest kako na kvalitetan i siguran način osigurati prava naših građana u vremenu nakon radnog aktivnog života ili pak u slučaju gubitka radne sposobnosti ili smrti. I sve to uz potrebu i prihvaćena načela uzajamnosti i solidarnosti koja jamče pravo na starosnu mirovinu prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, najnižu i osnovnu mirovinu, a članovima obitelji prava u slučaju smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovina. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koji danas stoji pred nama uređuje tri osnovna pitanja. Prvo. Omogućuje izjednačavanje prava osoba koje rade sa nepunim radnim vremenom s pravima osiguranika zaposlenih na puno radno vrijeme. Znamo da je situacija da puno ljudi do sada nije imalo pravo na ostvarenja prava koji su radili ne puno radno vrijeme, a to znači jednak pristup stjecanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku i obiteljsku mirovinu, ali i na prava prava profesionalnu rehabilitaciju. Drugo, osigurava jednakost u pravnom položaju izvanbračnih i bračnih članova obitelji, odnosno udovica i udovaca bez obzira da li su živjeli u bračnoj ili izvanbračnoj obiteljskoj zajednici i to u pogledu stjecanja prava na obiteljsku mirovinu, korištenja ali i gubitaka tih prava. Do sada osobe koje su živjele s umrlim osiguranikom ili korisnikom mirovine u izvanbračnoj zajednici nisu mogli ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu. ispravlja se, odnosno usklađuje odredba članka 90. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju s odredbom članka 78. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i to u dijelu u ponovnom određivanju prijevremene starosne mirovine. Predložene izmjene i dopune osigurati će izjednačavanje prava određenog broja osiguranika u ovom važnom i socijalno osjetljivom području, a koja su im do sada bila uskraćena. Pokazuju jednako tako i senzibilnost zakonodavca koji ozbiljno smjera da ne samo deklarativnom uređenju ovog područja već i stvarnoj brizi za socijalnu sigurnost u slučaju starosti ili invalidnosti svih građana bez obzira da li rade puno radno vrijeme ili rade skraćeno radno vrijeme. Jasno da primjena ovog zakona traži i određena financijska sredstva. Za osiguranje predviđenih prava iz mirovinskog osiguranja, za određeni broj koje bi ih na taj način na taj način stekle. Vidjevši prijedlog njihova izvora i potrebnu visinu mogu jedino zaključiti da će korist biti zasigurno višestruko veća od sredstava koja su za nju i socijalnu jednakost naših građana u ovom području potrebna potrebna izdvojiti. Iz gore iznijetih razloga i iz razloga što Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju osigurava ujedno i usklađenje s europskom pravnom stečevinom podržavam u potpunosti donošenje ovog zakona i to po hitnom postupku. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnica Nedjeljka Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo tajnice, kolege i kolegice u Hrvatskom saboru. Sustav mirovinskog osiguranja važan je dio sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Kako bi se dugoročno održao mirovinski sustav kojega je svrha osigurati socijalnu sigurnost u slučaju nastupa rizika starosti, invalidnosti ali i veće odgovornosti pojedinca za prihod u starosti u Hrvatskoj je od 1999. godine reformiran mirovinski sustav tako da je uveden mješoviti javno-privatni mirovinski sustav u tri stupa. Odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju osiguranika se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za slučaj starosti i invalidnosti, pravo na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, najnižu mirovinu, osnovnu mirovinu, a članovima obitelji za slučaj smrti osiguranika obiteljska mirovina. Također se osigurava profesionalna rehabilitacija, naknada zbog tjelesnog oštećenja i naknada putnih troškova u svezi sa ostvarivanje osiguranih prava. U krug osiguranika ulaze i po posebnim propisima izjednačene osobe nezaposlene osobe, obrtnici i trgovci pojedinci, osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, poljoprivrednici i dr. Ovim izmjenama i dopunama zakona određene osobe koje do sada nisu mogle ostvarivati određena prava, sada će to moći. Naime, osiguranicima koji rade s nepunim radnim vremenom omogućava se jednak pristup stjecanju prava i na prijevremenu starosnu mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, invalidsku mirovinu i obiteljsku mirovinu na način kako je to omogućeno osiguranicima zaposlenima sa punim radnim vremenom. Također je nova kvaliteta da se izvanbračnoj udovici, odnosno udovcu omogućava ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti osiguranika uz uvjet uz uvjet suživota u zajedničkom kućanstvu u trajanju od najmanje tri godine kako je to uređeno Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Isto tako bilo je potrebno izjednačavanje bračnih i izvanbračnih drugova i u pogledu gubitka prava na tu mirovinu u slučaju ponovnog stupanja u brak ili u novu izvanbračnu zajednicu. Ovim izmjenama i dopunama i u i u pogledu ostalih uvjeta za određivanje, korištenje, ponovno određivanje i gubitak prava su izjednačeni. Ovim izmjenama i dopunama jačaju se načela uzajamnosti i solidarnosti, stoga podržavam donošenje zakona, izmjena ovoga zakona i to u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Ante Kulušić. Uvažena gospođo potpredsjednice, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pitanje uređenja mirovinskog sustava aktualna su u novije vrijeme u svim zemljama. Mi se možemo pohvaliti kvalitetnom nadogradnjom mirovinskog sustava i dobrim financijskim rješenjima koja omogućuju održivost u financiranju mirovina, ali rastući trend standarda umirovljenika. Briga o umirovljenicima je kontinuirana, a rast izdvajanja za mirovine u proračunu 2008. godine u odnosu na 2003. godinu je 37%. Rast uvijek koliko god bi svi ćemo reći da je nedovoljan, moga bi biti više, ali moramo biti zadovoljni s tim što je napravljeno. Ciljevi su zaštiti stare i nemoćne i smanjiti postotak populacije koja je ugrožena siromaštvom. Upravo zato je Vlada odmah reagirala kada se pojavio trend razlika između tzv. novih i starih umirovljenika. U srpnju 2007. godine usvojen je Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obaveznom mirovinskom osiguranju koji je pred nama donosi dodanu vrijednost u mirovinski sustav. Omogućuje se osiguranicima koji rade sa nepunim radnim vremenom jednak pristup kakav imaju osiguranici sa punim radnim vremenom, stjecanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, invalidsku mirovinu i obiteljsku mirovinu. Uz navedeno ovim izmjenama zakona osigurava se potpuno usklađivanje zakonskih odredbi sa europskim propisima. Imajući u vidu pozitivne strane ove dogradnje zakona i važnosti usklađivanja naših propisa sa pravnom stečevinom Europske unije u potpunosti podržavam predložene promjene. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Na redu je zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona možda je samo ispravljanje jedne nepravde koja se nije ni trebala dogoditi, a na tragu mišljenja odnosno uputa samog Ustavnog suda. Ali …/Govornik se ne razumije./… pošto se radi o hitnom postupku dakle gdje se objedinjuje prvo i drugo čitanje, možda je i ovo vrijeme i prilika da ponovo upozorimo na sve teži status, položaj hrvatskog umirovljenika u našem društvu. Naime, svjedoci smo zaostajanja i to velikog zaostajanja mirovina u odnosu na plaće. Pa tako evo, prosječna mirovina u odnosu na plaću ponovo se spustila na oko četrdesetak posto prosječne plaće. Naime, zbog čega je tomu tako? Sigurno da je jedan zahvat odnosno jedna intencija koja se događa evo, čitav niz godina, sprega hrvatskog kapitala, grabežljivog europskog kapitala dovodi siromaštvo u Hrvatsku na velika vrata. Tu je velika uloga Hrvatske Države koja ne može mirno promatrati kao da je nezainteresirana za ove procese. Zapravo vrlo precizno, prosječna mirovina isplaćena u siječnju iznosila je tisuću kune odnosno 38,92% prosječne plaće. Dakle, ovaj omjer je najniži dosada i u kontekstu poskupljenja hrane, onih osnovnih životnih namirnica pa i režija zapravo je guranje preko milijun umirovljenika u siromaštvo. Prema izračunima, od prosječne mirovine polovica odlazi upravo na stanovanje odnosno podmirivanje svih onih troškova koji su vezani za stanovanje. Pa tako umirovljeniku preostaju primanja odnosno ta mirovina od tisuću kuna. Dakle, tih tisuću kuna odnosno 33 kune kune na dan. Prosječnom tom umirovljeniku treba dostajati ali ne samo za hranu nego jednako tako i za lijekove i higijenske potrepštine. Eto, gotovo 189 tisuća umirovljenika prisiljava se živjeti, preživljavati sa manje odnosno sa oko tisuću kuna na mjesec. Dakle, ovim jednim prijedlogom izmjena zakona kojima se ustvari omogućava osiguranicima koji rade s nepunim radnim vremenom jednaki pristup u stjecanju prava na prijevremenu mirovinu, invalidsku mirovinu i obiteljsku mirovinu, a jednako tako ona goruća nepravda kojim vanbračni drugovi nisu bili izjednačeni sa bračnim drugom što je neshvatljivo tumačenje i postojećeg zakona a da ne govorimo temeljnog Zakona o obiteljskim odnosima koji je još daleke 1978. godine izjednačio bračnu i izvanbračnu zajednicu. I neshvatljivo je onda kako to treba posebno isticati u svakom zakonu kad se tiče, kada se određeni zakoni odnose na prava koja bi iz toga trebala proizlaziti. Ali kad se tiču dužnosti onda država revnosno po svakom zakonu provodi tu temeljnu odrednicu Obiteljskog zakona u kojem je bračna i izvanbračna zajednica izjednačena. Dakle, evo, možda je i ovo upozorenje da se to više ne može dogoditi dakle da za državu vrijede prije svega zakoni, koji se, najprije za nju, pa onda za adresate i za građane, da poštuje zakone koja sama predlaže, koje mi ovdje donosimo. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Na redu je zastupnica Vesna Škulić. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Ja bi progovorila o jednoj nepravdi odnosno pročitala bi peticiju za ispravljanje pogreške o načinu obračuna i isplate naknade za skraćeno radno vrijeme roditelja djece s težim smetnjama u razvoju. Nadam se inače da će ovaj zakon ispraviti tu nepravdu odnosno da će nas na to ako ništa drugo prisiliti Europa. Dakle, mi, roditelji djece s težim smetnjama u razvoju koji koristimo ili ćemo koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege naše djece, a prema Pravilniku o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta smatramo da smo sustavno zakidani za dio naknade koji nam isplaćuju centar za socijalnu skrb zbog primjene poreznog računa na naknadu, socijalne naknade ne smatraju se oporezivim prihodom te umanjivanje naknade za iznos poreza i prireza koje bi platili da se radi o plaći, te tražimo da se u skladu s ovlastima donese rješenje kojima bi se ispravila dosadašnja pogreška u načinu obračuna i isplate i naknade za skraćeno radno vrijeme. Pravo roditelja djece s težim smetnjama u razvoju na rad s polovicom punog radnog vremena uređeno je Zakonom o radu "Narodne novine" broj 137/4, pročišćeni tekst kojim je utvrđeno pravo na naknadu plaće koji se isplaćuje na teret socijalne skrbi. Način izračunavanja visine naknade propisan je Pravilnikom o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena "Narodne novine" 92/3, radi njege djeteta. Pa je tako člankom 9. utvrđeno da roditelj koji radi polovicu punog radnog vremena ima pravo na naknadu plaće za preostalo radno vrijeme do punog radnog vremena u visini razlike koju ostvaruje radeći polovicu punog radnog vremena i plaće koji bi ostvario da radi puno radno vrijeme. Prema stavku 3. tog članka pravilnika, naknadu roditelju isplaćuje centar za socijalnu skrbi na temelju potvrde poslodavca o isplaćenoj plaći odnosno plaći koja je trebala biti isplaćena roditelju za rad u polovici radnog vremena. Kako se pod pojmom plaća prema odredbama Zakona o radu podrazumijeva bruto plaća u slučaju gore navedenog obračuna naknade mi ne ostvarujemo punu plaću kao da radimo puno radno vrijeme. Smatramo da bi naknada za preostalo radno vrijem trebala biti isplaćivana u punom iznosu odnosno naknada bi trebala biti jednaka polovini plaće i iz naknade bi kao iz plaće trebalo biti plaćeni doprinosi za prvi i drugi stupanj mirovinskog odnosno osiguranja. Ostatak plaće kao kada se oduzme mirovinski podliježe poreznim propisima a ostatak naknade bi kao socijalna naknada trebao biti isplaćen u punom preostalom iznosu jer socijalne naknade nisu oporezive. Inače, ovdje se radi o jednoj završen tekst peticiji, radi se o jednoj nepravdi koja dakle oporezuje se dva puta isti novac a kuda taj novac ide nitko ne zna. Evo, obzirom da roditelji nikada do nikoga nisu uspjeli uporno se dopisuju sa državom evo ja apeliram da se i ova peticija uzme u obzir kada se radi o izmjenama i dopunama ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zadnja prijavljena za raspravu zastupnica Suzana Bilić-Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodo državna tajnice, kolegice i kolege. Kad sam prošli tjedan sudjelovala u raspravi o Prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu izrazila sam nadu da će središnja tijela državne uprave, da će se držati utvrđene dinamike i potvrditi da su ubacili u petu brzinu te i nas zastupnike u ovom Visokom domu natjerati da radimo istim tempom. Stoga pozdravljam što je danas pred nama prvi od sedamnaest zakona za čiju je izradu zaduženo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. četvrti zakon do sada uvršten u dnevni red ove sjednice od ukupno 121 koje će Hrvatska u ovoj godini uskladiti s europskom pravnom stečevinom. Pozivam vas, kolegice i kolege da konstruktivnim raspravama pridonesemo prihvaćenoj dinamici u ostvarenju zajedničkog cilja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Predmet Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju proširenje pristupa svim pravima iz mirovinskog osiguranja osiguranicima koji rade s nepunim radnim vremenom čime se vrši usklađenje s Direktivom Vijeća iz 1997. godine o Okvirnom sporazumu o radu sa skraćenim radnim vremenom. Ovim izmjenama osiguranicima koji rade s nepunim radnim vremenom omogućit će se jednak pristup stjecanju prava na privremenu starosnu mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, invalidsku i obiteljsku mirovinu na način kako je to omogućeno osiguranicima zaposlenim s punim radnim vremenom. Ovom izmjenom i dopunom odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju u cijelosti su usklađene s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, izmjene i dopune ovoga zakona temeljene su i na izvješću o neustavnosti u sustavu mirovinskog osiguranja na što je tijekom prošle godine upozorio Ustavni sud Republike Hrvatske koji je uočio nejednak pravni položaj u ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu članova obitelji, izvanbračnih udovica, udovaca u odnosu na one bračne. Predloženim izmjenama zakona izvanbračnim udovicama i udovcima omogućuje se ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti osiguranika ili korisnika mirovine uz uvjet suživota u zajedničkom kućanstvu od najmanje tri godine te obvezno utvrđivanje statusa izvanbračne zajednice u izvanparničnom sudskom postupku kako je to uostalom riješeno i u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji. Jasno, kako su bračni i izvanbračni drugovi izjednačeni u pogledu za ostvarivanje pravda na obiteljsku mirovinu ovim izmjenama zakona izjednačeni su i u pogledu gubitka prava na tu mirovinu u slučaju ponovnog stupanja u brak ili novu izvanbračnu zajednicu. Tako su izvanbračni drug i razvedeni bračni drug s pravom na uzdržavanje izjednačavaju se i u pogledu ostalih uvjeta za određivanje, korištenje, ponovno određivanje i gubitak prava na obiteljsku mirovinu. I ovim predloženim izmjenama i dopunama ispravlja se odnosno usklađuje odredba o smanjivanju polaznog faktora za ponovno određivanje prijevremene starosne mirovine. Sredstva za provedbu izmjena i dopuna ovoga zakona osiguravaju se djelom iz doprinosa za mirovinsko osiguranje a djelom iz državnoga proračuna. Procjena broja osoba koja će prema ovim izmijenjenim odredbama zakona ostvarivati prava iz mirovinskog osiguranja kreće se od procijenjenih 220 osoba u 2008., 340 u 2009. do procijenjenih 470 u 2010. godini. Pa i da nije potrebe za usklađenjem hrvatskog zakonodavstva sa europskim pravnim stečevinama raduje me što će i ove osobe ostvariti prava iz mirovinskoga osiguranja. I na kraju, budući da je ovo stvarno deseta izmjena i dopuna temeljnoga Zakona o mirovinskom osiguranju donijetog prije deset godina 1998. godine cijenim kolegice i kolege da je vrijeme da se donese i pročišćeni tekst ovoga zakona radi lakšeg i preglednijeg iščitavanja njegovih odredbi od strane kako onih koji ga u svome radu su ga dužni primjenjivati tako i zainteresiranih građana kojima i sami pripadamo. Podržat ću ove izmjene i dopune zakona. Hvala lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Nije se javio nitko od klubova za završnu riječ. A riječ je zatražila državna tajnica gospođa Vera Babić u ime predlagatelja. uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Koristim priliku zahvaliti vam na raspravi u povodu novela Zakona o mirovinskom osiguranju. Vjerujte da za sve kolegice i kolege koji rade u ovom sustavu su u raspravi u ovom Visokom domu o tim pitanjima uvijek motivirajuće. Na onaj dio rasprava koji je ukazivao na problematiku i složenost sustava mirovinskog osiguranja htjela bih kazati da smo naravno svjesni činjenice da je riječ o vrlo bitnom dijelu bitnom dijelu društvenoga razvoja, da pratimo i poznamo problematiku, da su određene aktivnosti u tom dijelu, dakle kad je riječ o mirovinskom osiguranju kao vrlo složenom sustavu, da ne trpe da treba sa pažnjom pristupati novelama sustava. I ono što bih posebno naglasila, taj sustav je toliko važan da sigurno ne trpi ne trpi neslaganje na najvišoj nacionalnoj razini. To je sustav koji se može svrstati u najviše nacionalne prioritete, osobito zbog činjenice da je Republika Hrvatska u svom ustavno-pravnom poretku tako visoko rangirala pitanje socijalne sigurnosti i socijalne pravednosti. Dakle, ono što se mora i što nas čeka u kontekstu i demografskih promjena i gospodarskih promjena, i strukture gospodarstva i naravi radnih odnosa, i promjena u svijetu rada zahtijevat će nacionalni konsenzus u pogledu reformi socijalnog sustava i mirovinskog gdje smo određene korake poduzeli ali sad nas čeka i dio reforme u zdravstvenom sustavu, dakle pitanje socijalne sigurnosti se mora redefinirati u sklopu i demografskih i strukturalnih promjena koje i to zaslužuje nacionalni konsenzus i ja sam uvjerena da će ovaj Visoki dom upravo u tom smislu dati najveći doprinos. Koristim priliku i gospodine zastupniče Lesar kazati da u ime predlagatelja prihvaćam prijedlog zaključaka koje ste u ime Hrvatske narodne stranke podnijeli i zahvaljujem još jedanput. Hvala gospođi Hvala lijepo državnoj tajnici. Zaključujem raspravu i prelazimo